Ovime smo došli do kraja slobodnih rasprava pa prelazimo sada na dnevni red, prva točka je: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 566; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika HS-a. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, izvolite. G. predsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je danas Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i cilj ovog zakona je zapravo da povećamo plaće u pravosuđu, i našim sucima i državnim odvjetnicima moramo reći da u razdoblju 2013.-2014. kao i ostalima, osnovice za plaće su najprije išle dolje za 3%, nakon toga za 6%. Danas smo u situaciji zapravo ovom ovom jednom stabilnošću proračuna koju imamo, da plaće zapravo pokušamo vratiti na nekakvu pristojniju razinu. Proveli smo, kao što znate, upravo ovdje u ovom domu, proveli smo proceduru i prihvatili 6 zakona kojima smo regulirali određene odnosi i kod Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća, ali ključno što smo napravili sa 1.1., imamo reformu koja živi, dakle, to spojeni su općinski i prekršajni sudovi i na taj način stvorili smo zapravo veće jedinice, umjesto ukupno 46 što što općinskih što prekršajnih sudova, mi danas u sustavu imamo 34 suda u RH i to prvog stupnja, koji zapravo su objedinili i prekršaj i i ove nadležnosti općinskih sudova. Jedan dio toga sam uspio obići i vidio sam na terenu zapravo da to daje očekivane rezultate koji su prilično dobri, no ono što smo time htjeli postići, da nekako ravnomjerno opteretimo suce u sudovanju. Tako da evo, gdje god smo bili, onaj dio sudaca koji je sudio do jučer prekršaj, postoje mogućnosti i zapravo se već raspoređuju na neke druge predmete i ono što očekujemo u ovoj godini, još veće smanjenje broja neriješenih predmeta. na određeni način taj teret starih neriješenih predmeta, on nas muči već dugi niz godina, međutim, trendovi i ono što bi se reklo, brojke koje u sustavu imamo su iz godine u godinu bolje. bolje. Prije, ne znam, 10 godina bilo je to milijun i 600 tisuća neriješenih predmeta, mi smo sada tu na nekakvih 350 tisuća. Iz godine u godinu rješavamo više nego što primamo i mislimo da takav rad će za nekoliko godina uz sve one mjere koje predviđamo, dakle digitalizaciju pravosuđa i svih onih procesa koje možemo digitalizirati, dovesti i do smanjenja broja neriješenih predmeta na jednu pristojnu razinu, ali i do ubrzavanja postupaka koje vodimo. Evo, jedna od mjera nakon ovoga što smo što smo spojili sudove i stvorili veće kako da kažemo jedinice i veće teritorijalnu nadležnost kroz 34 suda, da li mislimo da je potrebno ići na, koliko toliko je moguće vraćanje te osnovice koja je snižena u razdoblju 2013.-2014. za ukupno 9%. Kao što znate, službenicima smo u prošloj godini je bilo vraćeno osnovica za 6%, ove godine je to 3+2%, dakle bit će i tu i s te strane, mislim da ovaj trend koji bi pratile znači i osnovice sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, da je zapravo u duhu svega ovoga što se i dešava na razini cijele, u širem, najširem smislu gledajući javne uprave. Ovim zakonom također želimo riješiti jednu neravnotežu u sustavu, a to je, imamo ozbiljnu razliku u plaćama općinskih sudaca i sudaca trgovačkih i upravnih sudova, gdje nema zapravo razloga za takvu razliku jer i jedni i drugi su suci prvog stupnja, tako da na ovaj način želimo i to izjednačiti. također uvodimo koeficijente kako bismo sutra mogli obračunati plaće i Visokom kaznenom sudu, predsjedniku Visokog kaznenog suda koji bi trebao zaživjeti 01.01.2020. godine. Ova godina nam je ostala za sve pripremne radnje za to. Evo, zakon je u hitnoj proceduri jer ova reforma je zaživjela od 01.01. Spojeni su nam sudovi, u proračunu smo osigurali sredstva za to i mislimo da zakon treba ići u hitnu proceduru. Evo, nakon rasprave predlažem da prihvatimo ovaj zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministru. Imamo 8 replika. Prvi je poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala predsjedniče HS-a, poštovani ministre sa suradnicom. Prvo zahvale što ste došli ovaj paket još jedan pravosudni zakona došli braniti u Sabor i čestitke na povećaju osnovice i što će plaće sudaca rasti. Gledajući sad u u posljednje vrijeme statistiku, sve bolja je naših sudova, posebice ovom reformom koju vi vršite, ali moramo naglasiti da još od onog doba zabrane zapošljavanja, već duže vrijeme nema ozbiljnijeg zapošljavanja mladih novih i sudaca, ali nema ni novih zapošljavanja u državnom odvjetništvu, što mislim da ovih zadnjih 5, 6 godina gubimo kvalitetan kadar koji izlazi s naših pravnih fakulteta, posebice naših mladih pravnika koji nemaju pristupa zapošljavanju na sudu i u državnom odvjetništvu, tako da mislim da bi tu trebalo malo bolju raditi i sistematizaciju i plan budućih zapošljavanja. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče, Hrvatska je zemlja koja ima zapravo najviše sudaca i mi imamo jedan trend doista smanjivanja i broja sudaca i posebno veseli da sa tako smanjenim brojem sudaca, mi rješavamo i smanjujemo taj broj zaostataka. Kao što ste vidjeli, imali smo ovdje i Zakon o vježbenicima i tim Zakonom o vježbenicima dakle raširili smo na neki način cijelu tu bazu pa ćemo osim vježbenika na sudove primat i one druge osobe koje zapravo će stjecat određena znanja radi polaganja pravosudnog ispita i iz te baze koju sutra dobijemo kvalitetne, educirane, stručne moći ćemo popunjavati ove nove kadrove ali dugoročno ne mislim da je rješenje u pravosuđu povećanje broja sudaca i pravosudnih dužnosnika, mislim da je dugoročno rješenje digitalizacija i zapravo da suci imaju savjetnike uz sebe, jedan mali tim. To mislim da je rješenje. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, vi ste ovdje kao pravi ministar došli tražiti nešto više novca za svoje ljude. Ja kao zastupnik nema načelno ništa protiv, uvijek treba nagraditi one koji rade. Međutim ima jedna tu kvaka. Da to kažem slikovito, vi ste došli kao voditelj gradilišta, rekli ste investitoru, dajte nam još malo nešto novca, znat napi dečki nisu baš ni brzi ni kvalitetni ali barem neka budu skupi. Drugim riječima, u ovom zakonskom prijedlogu se ne vidi nagrađivanje onih kvalitetnijih sudaca od onih koji to nisu jer ima puno zaostataka, sami kažete sad se nešto kao u tom smislu, nešto se kuće manje ne dovršavaju, jel, manje ih ima predmeta koji nisu završeni pa bi bilo zgodno da evo u toj slici kažete i sucima, kako je rekao onaj majstor, ajde dok odmaraš, donesi cigle. Dakle neka malo više rade, neka to dovedu na pristojnu razinu, neka se ubrzaju postupci i neka bude što manji broj neriješenih predmeta. Odgovor, ne želite? Hvala. Idemo onda na kolegu Aleksića, izvolite. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre Bošnjakoviću, ja bih vas nešto pitao vezano za sudove, nije direktno vezano uz temu ali posebno je i itekako važno pitanje. Nedavno smo u medijima imali priliku vidjeti da se priprema nekakvo rješenje ili se predlaže rješenje da se uvede ogledni postupak pa da se onda neke stvari mogu riješiti puno brže nego što se rješavaju sada, da ne moramo čekati revizije pa bih vas pitao je li se radi na tom rješenju i kada bi to moglo izaći u javnost? I drugo pitanje vezano za zastaru potraživanja na temelju ništetnosti, ništetnost ne zastarijeva, ali zastarijevaju potraživanja. Od sudaca Vrhovnog suda, ja sam čuo da oni nisu baš zadovoljni takvim rješenjem i da bi trebalo poraditi na novim rješenjima vezanim za zastaru potraživanja koja se vezuju za ništetne ugovorne odredbe i ništetne ugovore pa imali i u tom pitanju nekakvih novih smjerova? Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče, što se tiče ovog prvog pitanja i oglednog spora, u tijeku je procedura i zapravo izmjena Zakon o parničnom postupku. Jedna od tema Zakon o parničnom postupku jest uvođenje i bolje razredba odredbi ogledne u sporu koji bi jako mogao pridonest ubrzanju, tu postoji cijeli zapravo set parnica, istovrsnih činjenično, gledajući materijalno-pravno gledajući i kroz jednu ubrzanu proceduru rješavanja jednog spora, ta bi se praksa prenijela na sve ostale i zapravo brzo bi to riješili. To predviđamo izmjenama Zakona o parničnom postupku. Ja bih jako volio da tu dođemo u poziciju da do ljeta prođemo oba čitanja i taj zakon izmijenimo na taj način. Što se tiče zastare potraživanja vezano za ništetne ugovore, ništetnost ugovora znači kao da ugovora nije niti bilo. Temeljno je pravilo da svaka strana vraća onoj strani što je primila i ovdje također u određenim situacijama koje su se pojavili na probleme u praksi, mora odgovoriti Vrhovni sud. **Jandroković, Gordan Ministre, jedan od najvećih problema tj. kočnica razvoja RH je znači pravosuđe, to je po svim istraživanjima. najveće povjerenje ljudi je u pravosuđe i povećanje plaća morali bi biti nekakvi kriteriji, ipak bi postojali nekakvi kriteriji za one koji rade svoj posao ili ne rade ali to je manji problem. Smatram da ste vi u svojoj reformi preustroja općinskih sudova i državnih odvjetništva u biti mogli puno više sredstava uštedjeti a ne i građanima, i pravosuđu kao što je npr. Općinski sud u Sinju. Dalmatinska zagora od Neretve do Krke nema suda. A ponavljam, Sinj je središte Dalmatinske zagore. Ciljano je to počeo SDP 2015., vi ste nastavili bez obzira što ste povećali broj sudova. To su ogromni gubici na putovanja i naših građana a i sudaca prema Splitu, to su ogromne udaljenosti i preko 200 km u oba smjera. Sinj ima vrlo snažnu stalnu službu izvan sjedišta suda koji je u Splitu i stoga građani Sinja većinu svojih i najveći dio svojih pravosudnih potreba mogu obaviti u Sinju. A upravo ova reforma koju smo proveli, ona ima jednu odredbu u Zakonu o sudovima koja kaže da sve one radnje u predmetima koji su vezani za stalnu službu se imaju obavljati u stalnoj službi. Dakle upravo time želimo uštedjeti našim građanima da ne moraju iz određenih sredina putovati u centar nego da znači u tim stalnim službama postoje prostori koji mogu raditi. U Sinju postoji i prostor, tamo su suci obzirom na veličinu znači prostora, stalno su smješteni, tako da u Sinju mi nemamo problem. **Jandroković, Hrvatska je na izvrsnom mjestu po povjerenju u pravosuđe, na 120., između Mozambika smo i Kambodže Srbija je na 107. mjestu a Slovenija na 84. mjestu, još to mi možemo samo sanjati kad ćemo biti na jednom boljem mjestu. Vi kao najodgovorniji čovjek za pravosuđe bi želio da odgovorite na jedno vrlo jednostavno pitanje, kako komentirati situaciju kada pravosuđe osuđuje sina jedna generala koji je imao puno droge, vagu i novac na rad sa opće dobro a jednog čovjeka koji je bolestan, koji koristi ulje kanabisa za lijek, osudi na zatvorsku kaznu? I ove plaće koje će sada se povećati, neće dovesti do toga da se stvari promijene. Uz ovo ste trebali donijeti i druge mjere koje bi dovele do toga da toga ne bude i da građani imaju više povjerenja u pravosuđe. Povjerenje će doć sa rezultatima. Kao što sam vam rekao iz godine u godinu, broj zaostalih predmeta se zapravo smanjuje i mislim da će to povjerenje doći sa tim. Ova ljestvica o kojoj ste govorili da smo na izvrsnom to m i tom mjestu, ona govori o neovisnosti. Mi ćemo zatražiti tumačenje, jer mi smo velike zapravo korake i naša vlada, ali i vaša vlada koja je bila učinili smo na jačanje neovisnosti. I stoga, mislim da te da te ljestvice ne odgovaraju i nisu zapravo slika neovisnosti. Hrvatsko pravosuđe je neovisnost, a ovo mislim, da nemam potrebu komentirati ove pojedinačne predmete, svaki pojedinačni predmet je priča za sebe i ja doista bi se tu ogradio i to je stvar zapravo za samo pravosuđe. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, percepcije au javnosti o pravosuđu je loša i mi na nacionalnom vijeću za praćenje provedene strategije suzbijanja korupcije razgovaramo često o tome i slažem se, svaki pomak je dobar i zbog takvih pomaka i smanjenja broja predmeta, treba povećati plaće i sucima i pravosudnim dužnosnicima, općinskim i državnim odvjetnicima. Ali, recite, je li se razmišlja o tome, kako disciplinirati recimo one suce, koji čine, kako korisnicima, tako i društvu štetu, primjerice, kako je moguće da u jednom žalbenom postupku s prvog stupnja, se predmet u drugom stupnju ne rješava po 2 ili više godine.

koje radi u stegovnim postupcima, u odnosu na suce koji ne rade rade svoj posao, koji ne ispunjavaju normu, koji zavlače s predmetima neopravdano, otvaraju se postupci i izriču se mjere. Tako da ja bih rekao, da možda čak i učinkovitije nego u nekim drugim segmentima, pravosuđe reagira na takve suce i na kraju krajeva ti suci vrlo teško i napreduju ako imaju loše statistike. Ove situacije o kojima ste vi rekli, nisu više pravilo i na koncu konca to govori i ovaj broj predmeta koji se iz godine u godinu više rješava. Ali se slažem s vama da Državno sudbeno vijeće treba sve ovakve situacije sankcionirati i gledajući statistički, takvih predmeta itekako ima. Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče Sabora, cijenjeni ministre, dakle, ovo je u jednom dijelu zakon kojim poslagujete onu reformu koju ste napravili ili ako ju zovemo reforme vezano uz sudove, jednom dijelu i ono što je u nekoliko puta bilo odgađano, odnosno, povećanje osnovice koje je nekoliko puta bilo odgađano. Vrlo interesantno mi danas imamo kao 5 točku dnevnog reda, jedan prijedlog zakona koji smo mi u ime GLAS-a i HSU-a dali u proceduru, koji ima jednu jedinu odredbu, a to je kako da se poveća plaća sudaca koja se referira na prošlu godinu, ovisno o broju riješenih predmeta u prethodnoj godini, ima mogućnost povećanja između 10 i 30%. Ja ću pasti u nesvijest ako vi to prihvatite i za očekivati je da ne prihvatite. Ali, čak nemam ni problem što nećete prihvatiti, dajte o tome razmislite, dajte razmislite dat to bude model i u nekoj drugoj izmijeni zakona, ako nešto tako odlučite napraviti, to je prava stimulacija rada sudaca, da se referira na broj riješenih predmeta. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor. Ništa. Idemo onda na zadnju repliku, kolega Šuker, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, g. ministre sa suradnicom, dobro je da se nakon ovih reformskih poteza u pravosuđu dignula se i plaća. jedan od preduvjeta za neovisnost, za efikasnost bi trebalo biti nagrađivanje rada. Međutim, ono što nije dobro, da ako iz iste kase isplaćujete plaća da imate nekoliko osnovica i možda bi u budućnosti trebalo razmišljati o pravosudnim dužnosnicima, a to bi bili suci i ovi svi koji su …/Govornik se ne razumije./… na pravosuđe i gdje bi se uzele određene specifičnosti tog posla i omogućilo nagrađivanje onih koji dobro rade a isto tako na određen način ostajanje na istoj platnoj razini onih koji nisu efikasni. Jer naprosto uz zakon o platnim razredima, koje treba riješiti državne službenike i namještenike mi moramo razmišljati i o ovom sektoru da tim ljudima osiguramo neovisnost, jer neovisno i efikasno pravosuđe je bogatstva svake demokratske države. Prema tome, ako nam je to cilj, onda moramo odrediti kako ćemo do tog cilja doći.

iako mi u sustavu pravosuđa imamo kroz određene druge instrumente, instrumente mogućnosti napredovanja i svega toga imamo određene poticaje. Ali, postupno se slažem s vama da treba zapravo gledati vezano uz osnovicu, mi danas imamo 3 osnovice, jedna je za pravosuđe, jedna je za ostale dužnosnike i treća osnovica je za državne službenike. Ja bi vrlo rado i službenike koji rade u samom pravosuđu u koje spadaju i naši sudski savjetnici, rado bi i njima podigao plaću međutim, oni su bili po onoj osnovici koja je prošle godine, dignuta za 6% i oni su ove godine u osnovici koja je dignuta za 5%. Ali, doista problem je evidentan i treba na njemu šire raditi. Zahvaljujem. Gotovi smo s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda idemo na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a i kolega Marko Šimić, izvolite.

Poštovani ministre sa suradnicima poštovane kolegice i kolege. U sljedećim minutama govoriti ću ime Kluba zastupnika HDZ-a o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s konačnim prijedlogom Zakona za hitni postupak, koji je na temelju čl. 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora, predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH, aktom od 23. siječnja 2019. g. U sklopu s trodiobom vlasti u RH, sudbena vlast je treća grana vlasti u državi a suci su njeni nositelji. Jedna od osnovnih pretpostavki svakog demokratskog društva stručna je i neovisna sudbena vlast. Jedan od preduvjeta takve vlasti je zaštita čelnika pravosudnih tijela od bilo kakvih pritisaka jer samo tako mogu svoj rad obavljati onako kako zakon nalaže a to je neovisno, samostalno i učinkovito. Kada pogledamo unazad nekoliko godina uzroci neučinkovitosti pravosuđa mogli su se naći prvenstveno u postojećoj strukturi sudova. Organizacijska reforma pravosuđa iz 2017. godine donosi nam 6 organizacijskih zakona koji rade gotovo potpuno novu mrežu sudova. Mjera reorganizacije i racionalizacije sudova i državnih odvjetništava nalazi se unutar Strategije reforme pravosuđa usvojene 20. rujna 2005. u smislu cjelovitog dokumenta s precizno utvrđenim mjerama prilagodbe i reforme pravosudnog sustava. Reorganizacija pravosudnog sustava dovela je do spajanja prekršajnih sudova sa općinskim sudovima, spajanjem i općinskih prekršajnih sudova osigurava se optimalno korištenje kadrova na sudovima a prekršajni sudovi postaju odjeli unutar općinskih sudova tj. odjel za prekršajno sudjelovanje. Naime, zbog prethodno provedenih reformskih mjera drastično se smanjio broj prekršajnih predmeta na prekršajnim sudovima što možemo iščitati iz brojki gdje i vidimo da je 2015. godine broj neriješenih prekršajnih predmeta iznosio 69 tisuća 519, na kraju 2017. iznosio je 40 tisuća 737. Da ove reformske mjere donose rezultate i u drugim područjima sudovanja može se iščitati iz brojki koje nam govore sljedeće. Broj neriješenih predmeta krajem 2014. godine pred sudovima bio je preko 600 tisuća. Taj broj se na dan 2018. godine smanjio za više od 200 tisuća neriješenih predmeta. Glavni cilj bio je navedenim spajanjem osigurati ravnomjerniju opterećenost sudaca u prvom stupnju te ojačati kapacitete na najopterećenijim sudovima što će posljedično dovesti i do skraćivanja trajanja sudskih postupaka te smanjenja broja neriješenih predmeta što smo vidjeli da se i dogodilo. Jednako tako dovelo je do nastanka novih pravosudnih područja, izmjene su Ustava, prava i dužnosti čelnika, pravosudnih tijela i pravosudnih dužnosnika. Jedno od tih prava su i materijalna prava o kojima danas govorimo. Efikasnost pravosuđa postala je politički i stručni problem. Nerijetko na samu učinkovitost utječe i materijalna strategija, odnosno materijalna zaštita svih pravosudnih dužnosnika. Plaća je jedan od značajnijih faktora koji jamči sucu sigurnost, posebno socijalnu sigurnost a time vodi i k njegovoj neovisnosti odnosno mogućnosti da svoju dužnost obavlja savjesno, pošteno, dostojanstveno i časno. Propis kojim je regulirana plaća sudaca u RH Zakonom o plaćama sudaca i drugih i drugih pravosudnih dužnosnika iz 1999. godine koji je prošao kroz brojne izmjene i dopune. Ja ću kratko proći kroz kronologiju, dakle ne samo ovoga zakona nego i načina na koji se definira osnovica za obračun plaće pravosudnih dužnosnika. Dakle do 2009. osnovica za obračun plaća pravosudnih dužnosnika bila je donešena dakle odlukom Vlade RH i ona je iznosila 4873,83. Kasnije, 2013. odlukom Vlade ta osnovica za plaću smanjena je za 3%. 2014. godine Ustavni sud svojom odlukom dakle određuje da svi elementi plaće moraju biti zakonom određeni. 2014. Vlada RH, Sabor donosi zakon kojim dakle plaću pravosudnih dužnosnika, odnosno osnovicu za obračun plaće smanjuje za dodatnih 6%. Dakle unatoč i do dan danas ta osnovica iznosi, pročitati ću i nominalni iznos 4443,985. Dakle unatoč značajnom povećanju opsega posla zbog provedenih reorganizacija plaće pravosudnih dužnosnika godinama nisu povećavane, dakle smanjivane su, pri čemu su plaće općinskih i prekršajnih sudaca ostale niže u odnosu na plaće sudaca trgovačkih i upravnih sudova. Smatramo da treba postaviti jednake kriterije te pružiti odgovarajući društveni i materijalni položaj svim čelnicima pravosudnih tijela i ostalim pravosudnim dužnosnicima. Prema mišljenju ministra pravosuđa gospodina Bošnjakovića koji je u nekoliko navrata dakle i u svom obraćanju, svojim izjavama, parafrazirati ću rekao da su plaće u pravosuđu, da plaće u pravosuđu nisu što se tiče sudaca na zadovoljavajućoj razini a isto tako iz govora dakle predsjednika Vlade na ovu temu možemo zaključiti da plaće nisu dakle dovoljno visoke i da se jača nepristranost i neovisnost rada može postići samo jačanjem povjerenja u hrvatsko pravosuđe a jedno od takvih mjera jačanja povjerenja sigurno je i materijalna stabilnost i samostalnost sudaca. Dakle povodom ovih dviju izjava možemo vidjeti da je smjer politike Vlade RH zapravo stremiti i težiti ka povećanju dakle osnovica za obračun plaća, samim time i povećanja plaća. Podsjećam da je i na, podsjećam sudaca, UN, dakle o neovisnosti da suci za svoj rad moraju dobiti dovoljnu naknadu kojom se osigurava njihova stvarna ekonomska neovisnost da suci u postojećoj krizi mogu podnijeti isti teret kao i svi drugi građani ali i da takva plaća mora biti primjerena dužnosti koju suci obavljaju. U sklopu CEPA-e istraživanja i evaluacije europskog pravosudnog sustava iskazani su podaci za najnižu sudačku plaću koji se odnose na bruto godišnju plaću prvostupanjskog suca koji radi puno radno vrijeme na početku sudačke karijere. Zemlje su grupirane u 6 skupina a Hrvatska sa 21 tisućom eura nalazi se u četvrtoj skupini uz bok Sloveniji koja ima 22 tisuće eura, Francuskoj 24, Austriji 28, Malti, Portugalu, Italiji, Njemačkoj i Španjolskoj. Prava i dužnosti sudaca i pravosudnih dužnosnika određeni su zakonom. Sustavno i višegodišnje smanjenje plaća narušava prava i dužnosti sudaca. U cilju zaštite materijalnog položaja sudaca, plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika trebaju se regulirati i zadržati na primjerenoj razini. Ovo je jedan proaktivni pristup osiguranju materijalnih sredstava i kvalitetan utrošak sredstava usklađen sa reformskim procesom pravosudnog sustava. Klub zastupnika HDZ-a prihvatit će ovakav Zakonski prijedlog Vlade. Zahvaljujem.

i kolegice, kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Dakle, što? Uvodno, naravno, podržavamo svako povećanje plaća i drago mi je da su gospodarski pokazatelji u zemlji takvi da je do ovog moglo doć i to je dobra stvar jer, posebice kad govorimo o sucima općinskih sudova, na njih se ovo prvenstveno i odnosi zbog izjednačavanja sa drugima. Vi ste do sada imali ljude koji su sudili do 12 godina zatvora, koji su sudili u sporovima koji su vrijedni milijarde kuna i koji su to radili za nekakvih 9.000,00 kn, tu je negdje bila plaća. Dakle, ovo je svakako dobar iskorak i ponavljam, drago mi je da je do njega došlo i to apsolutno podržavam. što mislim i što mi je žao da je možda propušteno, ali možda je ovo bio prvi dobar korak, pa se može o tome razgovarat u drugom koraku, a to je ugrađivanje drugačijeg sistema napredovanja i drugačijeg načina plaćanja u pravosuđu. Zašto to govorim? Mi ovdje imamo linearno dizanje plaća i dalje će plaće ostati iste svima. Znači, radio, ne radio, radio više, radio manje, plaće će ti biti iste. To jednostavno, gdje god se primjenjuje, nije dobar sustav. Ja sam već više ovdje puta govorio o potrebi da se u pravosuđu uvedu rangovi, rangovi koji ljudima omogućuju napredak sukladno stažu i rezultatima rada i prema kojima bi ljudi imali, koji uđu u pravosuđe, ovdje govorimo o pravosudnim dužnosnicima, imali bi perspektivu i mogućnost napredovanja. Mi ćemo ovdje ostvariti jednokratni efekt jer će ljudi biti zadovoljni, naravno, jer im je plaća otišla. Međutim, vraćamo se i dalje na isti problem koji imamo i danas. Ako ste sudac ili državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika na prvom stupnju, vama će plaća cijeli život ostat ista jer nemate mogućnost napretka, osim na viši sud. Dakle, radili, ne radili, ako ne napredujete na viši sud, ostat će vam plaća ista i to je problem, to je silan problem, zato što hrvatska perspektiva će biti i mora biti i to je jedino logično i smanjenje broja županijskih sudova i kroz to smanjenje mogućnosti napredovanja i dakle, vi ćete imati ljude koji će ući u sustav sa 25, 26, 27 godina i ako ne odu na viši sud, imat će plaću takvu do 70 i zato se vraćam na ono prije da je jedini i ispravni pristup omogućavanje uvođenja rangova gdje vi u okviru jednog stupnja možete napredovati kroz karijeru, dakle, vas se onda ne uvjetuje da prelazite na viši sud na viši sud da biste imali veću plaću, da se selite zbog toga, možete raditi ono što radite, ako volite biti u raspravi, bit ćete raspravni sudac, ali ćete kroz karijeru napredovat i na kraju karijere doći do plaće koju biste imali da ste prešli na viši sud. Dakle, to je nešto za što me je strah da kad smo propustili sada, više neće biti prilike. Dakle, što god mi govorili, RH ide, ide prema krizi, to sad nema veze sa pravosuđem, ali kriza će doći. Ništa se u ovoj zemlji, nažalost, nije počelo radit drugačije i bolje da bi opravdavalo budući nekakav rast plaća. Toga neće bit. Situacija u RH je sve sličnija onoj koja je bila 2008.g., sad smo negdje u 2007. i nemojmo očekivat da će biti prostora za daljnji rast. Mi jednostavno za krizu nismo spremni i kad do nje dođe, a doći će, onda će plaće ić dolje i onda ono što je propušteno sada, ugradit u drugačiji, izgradit drugačiji sustav plaća koji bi i u slučaju krize dao mogućnost napredovanja i dao mogućnost da se ljudima ipak vrednuje rad, smo propustili to je jednostavno nešto što će nam se dogoditi. Pogledajte oko sebe, što smo mi to bolji ili drugačiji da kad dođe kriza, kad kamate porastu da ćemo moć zadržati ovu razinu plaće, pa nećemo. Pa usporedimo se sa susjednim zemljama. Tu je kolega Šimić govorio, evo, mi govorimo o sucima, mi ćemo s ovim vjerojatno ući u treću kategoriju, govorimo o plaćama početnika u pravosuđu. Znači, početnici će nam imat plaću ko u Sloveniji ili malo veću, negdje slično Austriji, Francuskoj. Usporedimo hrvatsko gospodarstvo i gospodarstvo tih zemalja i razmislimo koliko je to dugoročno realno. Zato kažem, bio bih puno sretniji za sustav da se išlo sa sustavom rangova koji bi omogućavalo napredovanje gdje ste vi zapravo mogli sad imati jednu početnu osnovicu za početnike i onda ljude jednostavno provuć prema gore, nagradit ih i potaknut na bolji rad jer ovo je opravdano, ono što sam rekao, sreće da imamo sada novaca, ali kad novaca ne bude, a to će se dogodit, sve će to ić opet dolje. Mislim, budimo realni, mi za krizu nismo spremni, to će se svima dogodit, to je nešto što je pred nama, da li će doć za godinu, dvije ili tri, ali kriza će doć, ne može se više rast na potrošnji i tako, ali pustimo sad to, vraćam se na ovo. Znači, jedini dobar i zdrav sustav je onaj u kojem vi ljude na neki način potičete da ako rade bolje il više, imaju više u džepu. To u RH, nažalost, do sada nikad nismo imali. To nije kritika sada vama jer kažem nikad je do sada nismo imali. To je nešto što prije ili kasnije moramo uvesti u pravosuđe. Ako to ne uvedemo, znate kako je, plaća ode gore, vi se naučite na to i to je to. Dakle, molim vas, razmišljajte o tome da se u perspektivi ide prema sudačkim dakle rangovima ne samo sudačkim nego uopće u pravosudnim dužnosnicima, to se odnosi i na državne odvjetnike i da to bude plaća kroz to povezana sa kvalitetom rada. Ako to ne napravimo mi ćemo dizat plaće, što je dobro za ljude koji rade, ali gađani će i dalje bit nezadovoljni, to nije poanta. Nije poanta da se ovo što vi radite, zapravo mijenjate normativni okvir, unapređujete procese rada, na čemu radite sami ste spominjali neke što će uslijedit, ali ako se one ne ostvare da svi ovi ljudi oko nas kad izađete vani vam kažu, da meni je sad bolje ja osjetim da mi je bolje, nismo napravili ništa. Ni vi, ni mi ovdje dakle ni vi u izvršnoj vlasti, ni mi u zakonodavnoj. Dakle, to je stvar, ovdje govorimo o pravosudnim dužnosnicima, ali to je stvar svugdje i gdje god možemo ugradit mehanizam, a žao mi je što je ovdje propušten pa barem da ste ga stavili pa sa nekim stupanjem na snagu kroz neko vrijeme, mehanizam da se zna, radiš više, radiš bolje imat ćeš bolju plaću, radiš manje ostat će ti ova ili čak niža. To jednostavno ako ne napravimo neće bit naprijed. I sve ovo što ste zacrtali i svi zakoni koji donesete, to vam govorim iz vlastitog iskustva, neće vam ostvarit onaj napredak koji želite, da sutra kao ministar izać i reć je bolje je nego što je bilo. Moć ćete to reći statistički, al nećete moć utjecat na osjećaj građana koji to neće osjetit u stvarnom životu. Evo hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada bih pozvao kolegu Tomislava Žagara u ime Kluba nezavisnih zastupnika da se obrati saboru, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle kao što je rečeno u uvodu ministar je to obrazložio s obzirom na reorganizaciju pravosudnog sustava, s obzirom na spajanje sudova došlo je do potrebe ujednačavanja plaće koeficijenata zapravo onih sudaca kojima se sad povećava obim posla, s jedne strane i s druge strane zbog smanjenja koje smo imali u povijesti prvo 3%, pa 6% plaća, na neki način se ovim zakonom nastoji vratiti sucima plaće na razinu koju su imali prije nego što ime je zbog nedostatka plaća smanjena. I u tom smislu nema nikakvih posebnih primjedbi, u tom smjeru treba ovaj zakonski prijedlog i podržati i naravno iz iskustva, u ovom saboru je redovito dolazilo izvješće državnog odvjetnika o radu i tamo je baš bio taj slikoviti prikaz kako je državni odvjetnik godinama upozoravao kako njegovi ljudi, dakle državni odvjetnici, bilo županijski na nižim na nižim razinama nemaju niti adekvatne plaće, niti sredstva za rada pa ne mogu obavljati svoj posao kako treba. Slična je stvar i sa sucima, nema jačeg pritiska ili većeg pritiska od ekonomskog pritiska, tj. od malo, slabo plaćenih ili potplaćenih dužnosnika koji moraju, a čuli smo ovdje i u uvodu mislim da je kolega Miljanić to raspravi spomenuo koji donose vrlo ozbiljne odluke, dakle odluke koje se tiču i života i sudbina drugih ljudi. Ono što trebamo također reći svaki čovjek ima ugrađen u sebi osjećaj za nepravdu, no manje onih koji imaju osjećaj za pravdu i zbog toga nam treba pravosuđe, pravosuđe koje je jako i koje će postupati ne po političkim načelima, ne po klijentelističkim već po načelima pravde i pravednosti i jednako tretirati sve građane. Ono što je danas slučaj to moramo jasno reći, to nije tako. Percepcija pravosuđa u RH je loša. Ta percepcija, do kako je do nje došlo, možda možemo tražiti povijesne razloge, možda su sadašnji razlozi iako ministar je rekao u uvodu kako se smanjuje broj ne riješenih predmeta, kako se radi bolje, kvalitetnije, vidimo ja sam pratio indekse izvještaja o radu kako evo baš u Virovitici. Znači to je županija iz koje ja dolazim i CR tzv. CR indeks je dobar i onaj DT indeks o vremenu trajanja postupka, to su dobri pokazatelji, nekim županijama su bolji, nekim lošiji, međutim općenito je percepcija je da je situacija u pravosuđu loša, a to nam, to za pravo daje silne afere koje se pojavljuju u medijima i suđenja koja traju predugo i koja na kraju nemaju epilog i zapravo sve se svodi na predstavu za javnost gdje se osuđenike privodi pred pred svjetlima kamera, a poslije se događa ništa i onda ljudi gube vjeru u društvo. Od '90.-tih godina na ovamo te probleme baštinimo i normalno da nije kriv sad za ovo ministar, on nastoji to urediti na najbolji mogući način, međutim mislim da će trebati puno više napora o tome su govorili i prethodnici, dakle trebali bi bit jasni kriteriji, ali pitanje je sad opet kako ti kriteriji mogu biti mjerljivi i na koji način se mogu suci poštenije vrednovati za svoj rad. Utjecaj pravosuđa na stanje u društvu je neprocjenjivo. Dakle, utjecaj pravosuđa ima veze sa svim sferama društva i na kraju krajeva i s gospodarskom, pa je tako i ministar pravosuđa odgovoran i za gospodarsku situaciju u RH. Kažem od '90.-tih od pretvorbe i privatizacije, pa od raznih stečajnih postupaka koji nisu uvršeni u skladu sa zakonom, jer pazite i Zakon o privatizaciji je bio već na granici nekakve pravednosti, pa čak i njega nisu poštovali što je Državna revizija utvrdila u veći slučajeva, međutim po tome se nije postupalo, stečajni postupci, predstečajne nagodbe, pa i zadnji primjer zakona tzv. lex Agrokor u kojem je grupa Borg ostavila jedan doista neugodan trag u ovom društvu. Dakle, pravosuđe nije na razini na kojoj bi trebalo biti i zato onda kad dođu, sad dolaze suci i mole sabor da im poveća plaće, a o tome ne bi opće razgovarali da je pravosuđe svih ovih godina radilo svoj posao. I na kraju u skladu s, u, paralelno s ovim zakonom ne možemo spomenuti a da ne spomenemo i korupciju. Korupcija u RH je sistemska korupcija, politička korupcija i kontrolirala korupcija. Ona nije, to nisu izolirani slučajevi, već je to jedan proces koji se odvija dugi niz godina i pustio je mreže u svim sferama hrvatskog društva. Spominju se, nakon pretvorbe i privatizacije, spominjale su se predstečajne nagodbe. Istina, prema izvještaju FINA-e 45 milijardi kn je sklopljen ugovora nagodbi. Ali, ono što najviše zapada u oči, i eto, pozivam ministra pravosuđa ovdje, svake godine javna nabava u RH teži 40 milijardi kn. Ministre, poduzmite nešto i vi s te strane da se pojave korupcije, posebno u području javne nabave, da se sankcioniraju. Mi se, netko je ovdje spomenuo, postoji trodioba vlasti, ne smije se izvršna vlast, ni zakonodavna miješati u sudsku vlast, ali vi kao ministar se možete miješati na način sudske uprave. Dakle, pustite suce neka imaju samoupravu, a vi kao glavni sudac, tj. glavni čovjek za sudstvo, uspostavite takvu upravu da suđenja budu pravedna i pravovremena. A ovaj zakonski prijedlog ću podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika, onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Mislim da je vrlo kratko i da je već dosta toga .../Govornik se ne razumije./... što sam i planirao reći. Samo ovako, u ime kluba, dakako da ćemo podržati, mislim da apsolutno vidimo i razloge zašto je ovo danas zakon na dnevnom redu, dakle, s obzirom na provede reorganizacije koje su bile i 2017. i ove koje su stupile od 01.01.2019. i spajanjem prekršajnih i općinskih sudova i posljedično vezano sve one reorganizacije što se tiče općinskih državnih odvjetnika, dakle, apsolutno je to trebalo i pratiti i ovaj dio oko same povećanja plaće i dakako, pogotovo ako gledamo, da ovih 6% kojih se predviđa je nešto što je praktički bilo i smanjivanje tijekom onih godina kriznih, kada je bilo, dakle, nešto zapravo vraćamo. Ono što je dobro, što se malo više uvodi pravednosti u izjednačavanju, dakle, da nema razlika, da nema i ukidanja povlaštenog koeficijenata, dakle, s obzirom na obim posla. Ono što je sigurno bit, osim ovog zakona, svakako je ono što moramo gledat, što mora biti krajnji cilj svakoga ovakvoga zakona i bilo kakvih zakona koji se tiče pravosudnih organa je brže, odnosno efikasnije, odnosno učinkovitije pravosuđe. Neću reći pravednije jer to bi značilo da je nešto nepravedno, to apsolutno ne, ali mi moramo to promatrati kroz 2 segmenta, jedan je onaj kvantitativni ili statistički. Ovdje smo naveli i u materijalu da se od 2014. do 2017. smanjilo za gotovo 200 tisuća neriješenih predmeta sa 600 i nešto na 414 itd., što je opet puno. Puno, previše. Mi znamo koje smo uvjete morali ispuniti u poglavlje za pristupanje i broja upravo tih neriješenih predmeta i kako smo ih i na koji način smo ih rješavali i smanjivali statistiku, ali i u onom kvalitativnom dijelu i u onome dijelu ujednačavanja sudske prakse i ono što je kolega Miljenić govorio, pa nisu ni dva brata ista, pa ne mogu biti ni dva suca ista. I uvijek postoji razlika u kvaliteti rada, u rezultatima rada i tu uvijek treba naći model kako vrednovati. Jako je teško, jer tu ima jedan i objektivnih i subjektivnih razloga. Nisu nikad ni dva predmeta ista, pa ih se ne može ni uspoređivati, odnosno u velikoj većini slučajeva nisu ista, mi nemamo presedansko pravo, mi ne možemo se vrtjeti prema istome, ali sigurno da se mora naći jedan način kako vrednovati one koji hoće, žele, mogu, rade i kvalitetno rade od onih koji to ne i koji to manje. Ako su svi oni isto plaćeni, ja sam prošli tjedan govorio o plaćama o Zakonu o državnim službenicima i plaćama, gdje, radio, ne radio manje-više imaš istu plaću i onda na kraju čovjek pogleda sam sebe u ogledalo i kaže pa jesam ja budala da se nešto trudim za iste novce, za isto priznanje, čak ne priznanje nego me gledaju još poprijeko jer mi glava viri onako i strši pa moram samo pazit da ne bi neko, kako se to kaže u narodu, da ne bi ostao bez nje. I tu moramo apsolutno prema tim novim zakonima koji idu isto, pogotovo vrijedi za pravosuđe. Pravosuđe, tu smo čuli, kolega Žagar je sad rekao rak rana i hrvatskog gospodarstva i vremenski i neujednačeno i nesigurnost koju stvara, dakle mi moramo to po apsolutno krenuti i to radimo zapravo već nekoliko godina i ide u tom smjeru, to uvijek mora i može biti brže. Ali moramo krenuti od ljudi. Kad ljudi budu adekvatno plaćeni za svoj rad, kad se taj rad može kvantificirati i kvalitativno i kvantitativno onda možemo ih i nagraditi i onda bi trebali unijeti mehanizme da apsolutno, sigurno, da se mogu na jedan jasni, na temelju jasnih pokazatelja uvesti i te razlike u plaćama, a u krajnjoj liniji i ocjenjivanje od strane viših tijela. To je ono što, odakle trebamo prvo početi jer uvijek je zadovoljan radnik onaj koji je produktivan, koji je dobar, u krajnjoj liniji sretan radnik i sigurno puno više će i napraviti. A suci zaslužuju svo poštovanje, to je težak posao, odlučiti o nekoj ljudskoj sudbini bez obzira na kojem nivou i o kojim nivoima govorima. To je odgovoran posao i to treba znati valorizirati i treba ulagati i u njihovu neovisnost od strane bilo bilo kakvih, a tako i onu financijsku. Jer sigurno nije svejedno nekome odlučivati o milijunima, stotinama milijuna ili ljudskim sudbinama za nešto ono što čovjek misli da nije vrijedno, barem financijski da ide kući sa time i spavati manje-više i imati nekog na duši. Zato svako povećanje je pozdravljeno i mi iz kluba HNS-a apsolutno ovo pozdravljamo i izjednačavanje i ovo pravednija rasporedba, vidim da je tu bilo u primjedbama vezano za drugostupanjske suce, da su manje-više svi, ako ne vjerujem su čak i suci to ponavljali, isto nadam se da će i to doći na red jer sam shvatio obrazloženje da ovime sada se čisto odnosimo na ovu reorganizaciju koja je bila i nju pratimo i ja samo hoću reći da tu apsolutno ne treba stati i trebamo ulagati, prije svega u naše ljude kako bi dobili kvalitetu, kako bi dobili ono što zapravo trebamo, efikasnije i učinkovitije pravosuđe. Evo zahvaljujem i klub HNS-a će podržati. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onak HSS-a u ime kojeg je trebao govoriti kolega Davor Vlaović. Nema ga, gubi pravo na govor. I prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi će govoriti poštovani zastupnik Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kao što sam već i napomenuo, RH se nalazi na izvrsnom 120-tom mjestu po kriteriju neovisnosti pravosuđa i to je kriterij koji je kriterij percepcije, on ne mora biti objektivan, ali to je ona percepcija koju građani imaju i on se, da li se formira temeljem mišljenja građana, da li je pravosuđe neovisno od utjecaja vlasti, pojedinaca ili kompanija. S druge strane, i Europska komisija je vrlo jasna rekla što misli o hrvatskom pravosuđu jer prema pregledu stanja u području pravosuđa za 2018.g. Europska komisija nam je vrlo jasno rekla da je trajanje sudskih postupaka i broj neriješenih predmeta u RH među najvećima u EU. U 2017. na prvostupanjskim sudovima broj neriješenih, dakle, predmeta je smanjen za 6% i sudovi su tada rješavali najstarije predmete, međutim, postupci predugo traju, prosjek je 884 u građanskim predmetima i 730 dana u trgovačkim predmetima. EU nam vrlo jasno govori da tu jesmo napravili pomak, ali da, nažalost, tu nismo napredovali bolje, nego što bi trebali biti. Ne želim ovdje nikoga stigmatizirati, ali bih jasno dao do znanja da je jedan od problema koji je značajan je Državno sudbeno vijeće. Državno sudbeno vijeće je ono koje se odlučuje kako se biraju suci, kako se odgovara ili ne odgovara za loš rad. Kako se očito jačaju rodbinske veze onda u Državnom sudbenom vijeću jačaju i te veze sinova i očeva, pa eto, biraju se suci po rodbinskoj liniji. Jasno da građani onda ne vjeruju pravosuđu, pogotovo što eto, imamo i sudaca koji su se promaknuli u važan politički faktor i neki čak i bili smo svjedoci, vode oštre polemike sa izvršnom vlašću. Sve je to daleko izvan standarda europske zapadne demokracije i nije ni čudo da građani nemaju povjerenja u hrvatsko pravosuđe. Naravno, za to je kriva i politika, ona politika koja je provela sječu sudaca 90.-tih godina kada su iz pravosuđa odstranjeni komunisti iz Srbije jer se tada smatralo da oni ne mogu provesti dobro tu novu, novo pravosuđe koje je RH uvela, a neki od tih sudaca koji su tada izbačeni iz pravosuđa, danas su vrlo značajni i vrlo uvaženi odvjetnici, toliko o tome, o kvaliteti koja je bila tada u državnom pravosuđu. Kriva je i ona politika koja vidi ili ne vidi i koja nije napravila ništa da se te stvari promijene, jasno da ta kritika ide i Vladi u kojoj sam i ja sudjelovao i ta Vlada se također ne može ekskulpirati od problema koji su narasli u pravosuđu, a da nismo napravili sve ono što smo trebali nastaviti. Ako se analizira praksa sudaca, onda ona pokazuje da u posljednje vrijeme da suci svojim kolegama dosuđuju najveće odštete za duševne boli, da suci donose neke čudne odluke, sjetimo se odluke u Šibeniku oko sinkope, sjetimo se i odluke gdje su jednog čovjeka koji je teško bolestan, kojemu lijek kanabis, znači, ulje kanabisa pomaže, je osuđen na dugotrajnu zatvorsku kaznu koja je za njega defakto smrtna presuda, a da u isto vrijeme jedan sin generala kod kojeg je nađena velika količina droge, nađena je vaga i novac, što jasno ukazuje da to nije za osobne potrebe, nego za daljnju preprodaju, je osuđen za rad za opće dobro. Sjetimo se i slučaja kad je Državno sudbeno vijeće kandidatkinju imenovalo na dužnost za koje se ona uopće nije kandidirala i to je sve ono što dovodi do toga da je negativna percepcija pravosuđa u RH sve veća. Potreba za raspravom oko pravosuđa je urgentna i ona treba biti konstruktivna i jasna jer u RH su sve učestaliji slučajevi suzbijanja slobode javne riječi i slobode umjetničkog stvaranja i hrvatsko pravosuđe je doprinijelo povećanju takve klime i pogoršanju društvene klime i ugrožavanju demokracije. Kažnjava se satira i sankcioniraju čak i one istraživačke novinare čije nalaze su sudovi nakon mnogo godina potvrdili kao točne. Povećanje plaća neće riješiti probleme pravosuđa jer to je jedan od mehanizama, ali on treba biti kombiniran sa ostalim sa ostalim metodama odnosno zahvatima. U prvom redu je zakonsko reguliranje odvjetničkih tarifa i to po možemo njemačkom modelu, jer odljev kvalitetnih kadrova iz sudstva nije moguće zaustaviti dok su zarade u odvjetništvu i do 100 puta veća od zarade sudaca. Potrebno je učiniti reviziju sudačkog kadra jer je najveći dio sudaca imenovan po neobjektivnim kriterijima koji ne jamče kvalitetu postojećih sudaca. Ukidanje doživotnog izbora sudaca jer suci bi trebali se nakon svakog određenog vremena, podvrći kritici i kritici svog rada, da li su radili dobro ili ne, ovako kad imaju doživotni izbor, onda je i jasno i njihova motivacija da rade dobro puno manja. Potrebno je temeljito promijenit sustav tijela koji imenuju suce kao i kriterije za imenovanje sudaca. Naime, sadašnje, da opet ponovim, sadašnje Državno sudbeno vijeće, imenuje braću i vlastite potomke članove DSV-a na sudačku dužnost, što građani itekako vide. Također potrebno je i tu je ministar Bošnjaković i najviše odgovoran, donijeti procesna pravila koja u potpuno isključuje odugovlačenje sudskih postupaka. Uvođenjem modernizacije rada u sudovima, uvođenje učinkovitosti, povećanje prihoda i diferencijacije sudačkog kadra prema njihovom učinku, uz istovremeno smanjenje odvjetničkih tarifa, doprinijeti će da će hrvatsko pravosuđe biti puno bolje. Stav demokrata je vrlo jasna, svaki građanin, mora imati mogućnost koristiti pravosuđe neovisno o svom društvenom i imovinskom statusu, je li danas u Hrvatskoj tako, nije. Hrvatski sudovi danas imaju jednu mjeru za sinove generala, a drugu mjeru za ostale građane. To je nedopustivo i to je uništilo povjerenje građana Hrvatske u hrvatsko pravosuđe. Problem hrvatskog pravosuđa su nedorečenost mnogih zakona, neujednačena sudska praksa, sporost i neučinkovitost, ali najveći problem hrvatskog pravosuđa je korupcija. Stoga oni suci koji su uhvaćeni sa rukom u pekmezu, trebaju biti odstranjeni iz dužnosti i biti sankcionirani. Za početak je nužno uvesti transparentnost u izbor sudaca, te omogućiti iskazivanje javnog interesa tijekom izbora sudaca u Državnom sudbenom vijeću, potrebno je uvesti građanski nadzor, nad izborom sudaca u Državnom sudbenom vijeću. Dok god u hrvatskom pravosuđu vlada dinastijski sustav nasljeđivanja sudaca, oca na sina ili kćer, dokle god Državno sudbeno vijeće štiti nerad, loše suce i nema jasna pravila, sustav se ne može urediti. Povećanje će doprinijeti da se smanji percepcija korupcija, ali neće dovesti do rješenja koje bi trebalo dovesti. Dokle god je na presudu važnije, jeste li generalov sin ili običan smrtnik, mi ne možemo raspravljati o uređenju pravosuđa. Pravosuđe u ovom trenutku, Hrvatskoj treba provjetravanje i ono što je predloženo ovim zakonom, je samo održavanje postojećeg stanja i nagrađivanje za nerad.

sjetiti ćemo se, kažete, i njihovih odluka vezano za sinkopu, koja se je zapravo dogodila u predmetu jednog suca. Naravno da je ta sinkopa zapravo napala jedan linč te sutkinje koja je odlučivala o tome. Ali, me čudi i nije korektno recimo da to vi kažete, jer znate da je ta sutkinja u ovom slučaju odlučivala temeljem medicinske dokumentacije i sudskog vještaštva, dakle, liječnika koji je kazao da se radi o sinkopi. A ako je trebalo, nekoga tada, u tom slučaju osuditi javno osuditi, onda je to trebalo tog liječnika ili sudskog vještaka, a nikako sutkinju koja je zapravo donijela jednu odluku, temeljem tog sudskog vještaštva. Hvala. Mirando (Demokrati)** Vještačenje se može i odbaciti na sudu. Ja sam bio vještak u nekim predmetima, pa to znam. Prema, tome, stav je suda d ali će prihvatiti stav vještaka i njegovo mišljenje ili će tražiti nekog drugog i neko i neko drugo mišljenje. Prema tome, izvlačenje na sudskog vještaka, koji je zaključio ovako, pa da na temelju toga, vi možete onda donijeti presudu, gdje kažete da 2 ljudi je poginulo zato što ste vi imali sinkopu, je nešto što ne drži vodu. Svako vještačene, podoložno reviziji, vještačenje, koje kada ste na sudu, sud to može prihvatiti, a može i odbaciti. Zašto sutkinja to nije, zašto to je prihvatila a nije dobacila, da li je taj vještak procijenio pravilno ili ne se moglo procijeniti sa mišljenjem jednog drugog ili trećeg, četvrtog vještaka, koliko god treba. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Mrsić, spomenuli ste nekoliko propusta hrvatskog pravosuđa, ja ću se bazirati samo na 2, dakle, pretvorba i privatizacija i kasnije najveći korupcijski slučaj u RH, to je FIMA MEDIJA. Dakle ista dva procesa se vidi da nitko, ja ne znam, ili vrlo mali broj slučajevima, koji su završili u nekakvim pravosudnim …/Govornik se ne razumije./… a pogotovo oni koji su osuđeni. Ugl. su to danas ugledni poduzetnici, koji se nama čak i smiju, podsmijavaju, a znate što je sada najopasnije, to sam primijetio u razgovoru s građanima, ponovno je ušao strah u građane, u ovoj državi kriminalci se osjećaju sigurno a građani se osjećaju ugroženo i boje se. Građani se boje razgovarati na telefon, građani se boje razgovarati na kavama, imaju osjećaj skroz da ih netko prati, da ih netko prisluškuje. Čak sam čuo od jednog mladog čovjeka, da on, ove kamere na mobitelu, da on to prekriva sa ljepljivom vrpcom. To nije dobro i nije dobra poruka za RH. Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo uvaženi kolega Žagar. Da uvukao se jedan određeni strah među građane, to i ja osjetim, i vi ste mi smo javne osobe, pa ljudi razgovaraju s nama, pa se se mobiteli gase, vade se baterije i to je nešto što bi vlada i većina koja je najodgovornija za to trebala a može promijeniti samo ako ljudi imaju povjerenje u sustav, da vas netko neće pratiti, da vas netko neće osuditi, zato što vi nemate političku zaštitu, ili što niste član određene stranke i nema stranačku iskaznicu. Činjenica je da odugovlačenja procesa, vidimo proces koji je bio u Zadru, oko osobe koja je pretukla jednu mladu djevojku, da mu ne radimo sada reklamu i to je ono što i ministar Bošnjaković može promijeniti, dakle, u zakonu treba smanjiti to mogućnost odugovlačenja i to zaustaviti. Pa ugledajmo se na zapadu, tri rasprave, presuda, a u nas to možete onda rastezati godinama. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Nešto malo bi sada samo iskoristio ovu temu vezano za ono što je, mislim svima nama građanima i svatko tko se, bilo tko je imao svoj dan pred sudom na ovaj način, na ovaj ili onaj način uvidio. I rijetki su oni, nažalost rijetki su oni pojedinci ili tvrtke kako god koji su imali nešto zbilja puno hvale reći za svoj dio, čast izuzecima. Zašto to govorim? Prije svega ovaj dio financijski, dakle financijska neovisnost je osnovni preduvjet za jedno nekorumpirano, odgovorno odlučivanje za nesmetani rad i mi to sigurno moramo osigurati našim sucima. Ono što svi znamo da neki predmeti se provlače godinama, neke rasprave se zakazuju po svakih 5, 6 mjeseci i mi moramo naći model kako potaknuti i etičnost u radu, ali svakako kako nagraditi kvalitetan rad i pogotovo onaj koji je i efikasan i što se tiče bar vremenskog perioda. pogotovo kada uzmemo u obzir neke zakonske izmjene gdje imamo situacija da smo skrenuli u spor i dok smo mi došli do neke odluke, pa čak i pravomoćne, već se zakon o tom pitanju mogao promijeniti nekoliko puta što naravno pogotovo kada govorimo o postupcima pred trgovačkim sudom izuzetno, izuzetno stvara jednu lošu investicijsku klimu. Znači netko to želi donijeti novce ovdje, želi znati da za bilo koji prigovor, tužbu, žalbu na bilo koji akt koji oni treba da sprovede svoju investiciju će biti riješena brzo, da to financiranje neće trpjeti, da apsolutno svi oni i kasnije mogući radni sporovi ili bilo što drugo što ima u u samom smislu obavljanja tog posla koji će doći da budu pravedno, brzo riješeno. Čak našim, puno građanima, poduzetnicima nije više toliki problem ni dočekati nepovoljnu presudu, odnosno dobiti nepovoljnu presudu koliko je problem već dočekati. I ta pravna neizvjesnost je ono što je rak rana. Vremenski ne znam u kojem smjeru ide, nitko ne može reći neujednačenost sudske prakse a prije svega epilog uvijek bude znači kroz razne modele ajmo reći svojevrsnog i nepreuzimanja odgovornosti od strane viših sudova gdje u velikoj mjeri oni ne preinačuju presude i ne stanu iza onoga nego vračaju natrag na ili na ponovno odlučivanje ili dopunjavanje. Treba preuzeti odgovornost, treba to ubrzati i mislim da je to svima jasno i svi se slažemo. Naravno da je jedan od preduvjeta da se radi kvalitativno na samim ljudima koji to rade, na sucima, službenicima koji su u velikoj mjeri preopterećeni a imaju osjećaj i vjerojatno da su potplaćeni. Ali mi moramo napraviti razliku između onih koji znaju, hoće, može i rade i to adekvatno nagraditi i to adekvatno izvući kao primjer od onih koji to ne rade. Jer ne može biti da netko ima istu plaću za rad kao i onaj kao i onaj za nešto puno manji rad, neću reći ne rad. To se ne može dogoditi nigdje pa ni pogotovo ne u sudstvu. I to je osnova. Idemo krenuti da su ljudi zadovoljni, da znaju što više radi da će imati što veću plaću, što kvalitetnije rade da će imati što veću plaću i da budu motivirani i neovisni financijski za svoj posao i da ih ne zanima onda bilo kakve reperkusije ili ne znam što to znači ili tko će ih kako, šta, već ne daj Bože šta se, neka korumpiranost, tako se i spominje, to apsolutno treba iskorijeniti na nulu. I uvijek od čovjeka treba prvo krenuti i od sustava. Jer kod nas se dogodilo da sustav generira takve ljude. svatko ne želi pogledati sebe u ogledalo i reći pa ti si budala, ubijaš se i sve za istu plaću kao i onaj koji ionako dođe odradi nešto, napravi, zakaže, promijeni i ajmo dalje. Kako u ovome, tako i u svemu drugome. Zato svaki korak koji radimo, svaku reorganizaciju koju napravimo, svaki pomak je dobrodošao i treba biti što više i što bolje i što kvalitetnije. onu percepciju građana, kada gledate onu percepciju građana, kada gledate bilo kakve ankete što su gorući problemi, naravno kada kaže se korupcija i onda se naravno odmah netom iza toga nađe i brzina rješavanja predmeta. Čak ne i kvaliteta koliko sama već brzina koja toliko isfrustrira ljude. Naravno da svatko želi da je riješeno u njegovu korist ali više i to im postaje manje bitno od same procedure. I ona šta se radi? To ljude odvraća od sudovanja. Tko će se s time, tko će plaćati te silne troškove. Ljudi jednostavno odustaju. I tu je onaj glavni problem. Mi imati što bolje i efikasnije sudstvo i zato svaki prijedlog koji će tome dovesti a sigurno da i plaće sudaca, k tome ne samo i plaće osnovno nego i mogućnost i financijskog nagrađivanja. Mi znamo da nema tamo neke prevelike mogućnosti napredovanja unutar samih sudaca i s obzirom na organizaciju kakva je. Nemamo 15 različitih platnih razreda da to treba sigurno ići u tom smjeru da se sigurno oni koji rade, koji kvalitetno rade, čije presude se ne vraćaju sa viših sudova a i ti viši sudovi trebaju znati nekad preuzeti odgovornost i ako već nešto vide da nije tako i preinačiti i donijeti konačni pravorijek. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Vidim da je kolega Bulj dignuo ruku. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. U ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta, jer se radi o temi, morali bi se konzultirati, koja je vrlo značajna, to je pravosuđe. Ovdje govorimo o povećanju plaća u resoru koji je najveći problem razvoja RH i najveće nepovjerenje građana RH je u pravosuđe. Dok ovdje imamo nekakve PR prijedloge o povećanju plaća gdje imamo znači neujednačene presude, npr. nekoga zbog toga što, dilere koji, sa najtežim drogama se oslobađa ili im se daje dobrotvoran rad, drugim zbog marihuane za potrebe bolesti se sudi i to sa najtežim presudama. Mi ovdje govorimo o pravosuđu, mi ovdje govorimo o vrlo bitnom problemu, mi ovdje imamo štetne zakone za pravosuđe koje ovaj ministar predlaže tako i preustroj sudova. Pa npr. u Dalmatinskoj zagori nemamo niti jedan sud, tako u brojnim područjima RH što nanosi puno veće štete pravosuđu i ogroman novac za građane koji moraju putovat tako na cijelom području RH, gdje moraju putovati po 100-tine kilometara, plaćati to, suci moraju putovati i to je problem. Problem je što smo mi najkorumpiranija zemlja zbog pravosuđe. Pravosuđe je neujednačena praksa i to svak vidi, pa i predsjednica je reagirala ministre. To su ključni problemi. Kažete podižemo plaće, da, europski su izbori, vama triba glasačko tijelo, al je pravosuđe, mi smo država koja ima najgore pravosuđe u EU. A ovi A ovi zakoni i piar ministra ništa neće doprinijeti da ovi slučaj najteži dileri budu na slobodi, al ljudi koji za bolest uzgajaju …/Upadica: Hvala lijepa./… ti se kažnjavaju.

Hvala